**Jarnjak, Ivan (HDZ)** Prelazimo na 4. točku dnevnog reda, a to je - Prijedlog odluke o uplati sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu u temeljni kapital, subvencije, kamata i udio Hrvatske banke za obnovu i razvitak Predlagatelj Klub zastupnika SDP-a. Predlagatelj akta je Klub zastupnika na temelju članka 129. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prijedlog akta dobili ste u pretince. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun i Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Klub SDP-a predlaže odluku koja bi se u državnom proračunu za 2009. osigurala uplata u temeljni kapital Hrvatske banke za obnovu i razvoj, do visine utvrđene zakonom o osnivanju ove banke, dakle do iznosa od 7 milijardi kuna, te da se povećaju sredstva za subvenciju kamata i udio u kreditima sa planiranih 290 na 500 milijuna kuna. Predlažemo da se takva sredstva namaknu na način da se izvrše izvrše izmjene i dopune državnog proračuna za 2009. godinu. Ovim zakonom kada smo ga mi predlagali u siječnju mjesecu, smatrali smo da bi smatrali smo da bi rebalans državnog proračuna trebalo sačiniti do 1. ožujka 2009. godine, naravno ova točka tri sada bi trebala se promijeniti, jer smo mi sada već ušli u mjesec ožujak. Vrlo kratko da obrazložim zašto to predlažemo. Zato što je Hrvatska banka za obnovu i razvoj osnovana još 1992. godine kao institucija koja je definirana kao razvojna izvozna banka Republike Hrvatske. U tom razdoblju ona je zapravo odigrala svoju ulogu, ona je radila sve bolje, imala je sve više sredstava i gospodarstvo je postalo sve više ovisno o Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj. Ne samo gospodarstvo, nego je ona imala i značajnu ulogu u obnovi Republike Hrvatske nakon rata. HBOR obavlja i bankovne usluge, ostale financijske usluge i pomoćne bankovne usluge u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, ulaganje u gospodarstvo te poslove osiguranja izvoznih poslova od netržišnih rizika. Svake godine kada raspravljamo o izvješću Hrvatske banke za obnovu i razvoj ona dobiva samo pohvale u Parlamentu bez obzira ocjenjuju li njihov rad oni koji su na vlasti ili oni koji su u opoziciji i smatramo da je to razlog zašto bi Hrvatska banka za obnovu i razvoj morala konačno imati ukupni temeljni kapital od 7 milijuna kuna. Naime, zakonom iz 2006. godine utvrđen je taj iznos za temeljni kapital HBOR-a a da će se dinamika uplate temeljnog kapitala utvrditi godišnjim državnim proračunom. Treba reći da je od 2000. do 2003. godine značajno su povećana godišnja izdvajanja iz proračuna u temeljni kapital ove banke i to negdje godišnje na razini od 500 milijuna kuna, da bi se to sada ponovo smanjilo na 2 milijuna kuna. Po poznatim podacima negdje do kraja 2008. godine uplaćeno je u temeljni kapital, dakle u tih 17 godina svega 4 milijarde i 80 milijuna kuna, a u ovom državnom proračunu za ovu godinu osigurano je dodatnih 200 milijuna kuna i 290 milijuna kuna za subvencije kamata, dakle ukupno 490 milijuna kuna. Da ponovim HBOR je u dosadašnjem radu stekao ugled značajne financijske institucije koja sve više postaje pratilac razvojne izvozne komponente hrvatskog gospodarstva. Danas je gotovo nezamislivo da izvozno gospodarstvo funkcionira bez potpore HBOR-a posebno je tu to značajno za tekstilnu industriju. Međutim, s obzirom da HBOR uplaćen tek nešto više od 50% zakonski utvrđenog temeljnog kapitala, ono prema van funkcionira više kao fond, a manje kao razvojna banka. Smatramo da bi jednokratnom uplatom do razine od 7 milijuna kuna oni dobili zapravo bolji i kreditni rejting, veće mogućnosti za zaduživanje u inozemstvu i pod povoljnijim uvjetima. Kako su svi makroekonomski pokazatelji na temelju kojih se temelji državni proračun za 2009. godinu već u prva dva mjeseca rapidno se promijenili. Dakle, mi više ne govorimo o rastu društvenog bruto proizvoda za tih skromnih 2%, nego govorimo o padu trenutačno o 2%. Kako vrijeme odmiče tako se i svi ti pokazatelji zapravo u tom negativnom smislu još i povećavaju. Treba reći da državni proračun se puni loše. To je i razlog što Vlada se odlučila na rebalans proračuna od kojega je do sada uporno bježala. Dakle, pada proračunskih prihoda, ali i pritisak javnosti gospodarstva koje sve teže podmiruje svoje obveze mora doći do rebalansa proračuna. I onda se postavlja pitanja kako namaknuti ovih gotovo 4 milijarde kuna? mi smo i ovaj puta zagovornici, neka se Hrvatska država zaduži i uplati taj temeljni kapital. Ona će i tako u određenom smislu pratiti HBOR u tom inozemnom zaduživanju. HBOR mora naći sredstva izvan Hrvatske jer je u Hrvatskoj ne može naći i ljudi koji su odgovorni za funkcioniranje Hrvatske banke za obnovu i razvoj to uporno čine i sa dosta uspjeha, možda čak više nego što to čini hrvatska Vlada. Svojevremeno Svojevremeno se Hrvatska udruga poslodavaca predlagala da se osnuje poseban fond, fond rizika ili kako bi se već zvao iz kojeg bi išle intervencije prema gospodarstvu. Mislimo da to ne bi bilo dobro, jer bi se to često dijelilo po subjektivnim, ne objektivnim kriterijima. Imajući puno povjerenje u Hrvatsku banku za obnovu i razvoj mislimo da je bolje da ona to radi, jer je to njezina osnovna funkcija. Što bi značilo povećanje deficita na temelju ovakvih izdataka iz proračuna? Oni ne bi otišli u potrošnju, oni bi bili u funkciji razvoja gospodarstva, u funkciji zadržavanja radnih mjesta u funkciji manjeg pada izvoza, jer bi bili orijentirani na izvozno gospodarstvo, pa kada zemlje koje su članice Europske monetarne unije, dakle koje imaju zajedničku monetarnu valutu prekoračuju onu razinu deficita od 3% zašto to ne bi učinila i Hrvatska. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Želi li predstavnik Vlade uzeti riječ? Da. Uvažena tajnica i uvažena državna tajnica u Ministarstvu financija Ivana Maletić. Izvolite. što se tiče ovog prijedloga da se u temeljni kapital HBOR-a uplate sredstva do iznosa od 7 milijardi kuna, za subvencije kamata i udio u kreditima u iznosu od 500 milijuna kuna važno je istaknuti da se ne radi o 4 milijarde kuna koje još do tih 7 milijardi nedostaju, jer je do sad uplaćeno 4,4 milijarde pa je u stvari taj iznos 2,6 milijardi kuna. Ono što je još bitno za reći je da se zakon u kojem je definiran temeljni kapital koji se uplaćuje za HBOR promijenio u 2006. godini i da se odredba o temeljnom kapitalu u stvari promijenila na način da je on povećan 2006. godine sa 3,6 milijardi na 7 milijardi kuna. Dakle, već u tom trenutku 2006. i to zaista pokazuje jednu orijentaciju i to dugoročnu orijentaciju Vlade da potiče poduzetništvo i da se okrene gospodarstvu i poduzetničkom sektoru. Dakle, već tad je ukupni temeljni kapital koji se treba uplatiti podignut na 7 milijardi kuna, a onda naravno dinamika je iz godine u godinu bila otprilike oko 500 milijuna kuna na toj razini uplate u temeljni kapital. Iz proračuna direktna uplata odjednom u iznosu od 2,6 milijardi bi zaista povećala ponovno deficit i kao što ste i rekli zahtijeva u stvari dodatno zaduživanje u ovim uvjetima kada sve Vlade u biti pokušavaju pronaći instrumente kako se ne zaduživati dodatno. Ali i u tom dijelu smo mi nastojali napraviti puno tako da je u biti osigurano i ispregovarano sa Međunarodnim financijskim institucijama, sa EIBOM, Svjetskom bankom i CEB-om iznos od ukupno 400 milijuna eura koji su osigurani za HBOR, dakle za poticaje poduzetništvu. A tih 400 milijuna eura je otprilike upravo ovaj iznos koji se, koji želimo dodatno dati HBOR-u za poticaj i odgovara ukupnom temeljnom kapitalu. Zahvaljujem na pažnji. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Hvala im lijepa. I otvaram raspravu. I idemo prvo klubovi. Prvi je uvaženi zastupnik Goran Marić u ime kluba HDZ-a. Izvolite.

Predmetnom odlukom predlagatelj Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru predlaže da se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2009. godinu osigura i uplati najprije u temeljni kapital Hrvatske banke za obnovu i razvoj iznos do iznosa od 7 milijardi kuna, a za subvenciju kamata i udio u kreditima iznos od 500 milijuna kuna. Predlagatelj traži da se nedostajuća sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2009. godinu osiguraju izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu. Nakon ovakvog prijedloga nameće se nekoliko logičnih konstatacija. Logično je da bi temeljni kapital svake i ustanove i organizacije i trgovačkog društva trebao biti uplaćen. Logično je da se i kamata Hrvatske banke za obnovu i razvoj subvencionira i da ovaj prijedlog jedino pravi i istinski nedostatak ima što je došao u pogrešno vrijeme. Jer ovo vrijeme sada je vrlo nepovoljno vrijeme za dodatno zaduživanje, jer bi uvjeti pod kojima bi se Republika Hrvatska zadužila bili znatno nepovoljniji od uvjeta pod kojima bi ta sredstva uplaćena u temeljni kapital Hrvatska banka za obnovu i razvoj plasirala u hrvatsko gospodarstvo. Uplaćeno je do sada 4 milijarde i 400 milijuna kuna u temeljni kapital, ali činjenica je da to nije 17 godina da nije uplaćen temeljni kapital jer je povećan kako smo čuli 2006. godine. Važno je naglasiti da Hrvatska banka za obnovu i razvoj je već pokrenula novi program kreditiranja proizvodnje kako bi omogućila nesmetanu proizvodnju u razdoblju gospodarske krize i pozitivno utjecala na likvidnost i konkurentnost proizvođača, a sve u vrijednosti cca 3 milijarde Taj program je ponajprije namijenjen malim i srednjim poduzetnicima, a provodit će se putem poslovnih banaka. Ja vjerujem da će doći i bolja vremena kad će se temeljni kapital moći uplatiti. Ali u ovo vrijeme doista nije uputno dodatno se zaduživati, a nema prostora, niti ima korisnika kojima bi se mogla iz državnog proračuna smanjiti ili potpuno uskratiti planirana sredstva za 2009. godinu. Stoga, klub HDZ-a podržava i glasovat će i za zaključak koji je donesen na Odboru za financije i državni proračun da se ne prihvati prijedlog odluke o uplati sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu u temeljni kapital subvenciju kamata i udio u kreditima Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba HNS-a, uvaženi zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođo i gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke podržava Prijedlog odluke o uplati sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu u temeljni kapital Hrvatske banke za obnovu i razvoj kao i sve ostale prijedloge koje smo imali danas prilike čuti, o kojima smo imali prilike danas raspravljati iz nekoliko razloga. Prvi je trenutak u kojem jesmo recesija koja je sad više nego jasna, a o njoj smo govorili i prije tri i četiri mjeseca. Drugo, i ovo je jedan u nizu konkretnih prijedloga o kojima smo uopće dobili priliku raspravljati u Hrvatskom saboru jer je činjenica da mjere, antirecesijske mjere koje smo dobili od Vlade da o tim mjerama još nismo, ni jednu od tih mjera još nismo imali prilike raspravljati u Hrvatskom saboru, a isto tako i činjenica da su te mjere na nivou pisma namjere, jer te mjere niti imaju rokove, niti imaju nositelje aktivnosti, niti imaju vrlo konkretne konkretne pokazatelje što se daje i što se dobiva, osim one općenite forme na koju smo naučeni, a i zbog tih općenitih formi smo u ukupnoj gospodarskoj situaciji u kojoj trenutno jesmo. Hrvatska banka za obnovu i razvoj i činjenica je i to moram reći da naime vezano na izlaganje predstavnice Vlade uopće u ovom trenutku nije bitno kakva je matematika. Da li je bilo to do 2006., nije, da li treba 7 milijardi, treba 2 milijarde nešto, ali činjenica je da Vlada Republike Hrvatske ima zakonsku iz 2006. godine da iz sredstava državnog proračuna uplati u Hrvatsku banku za obnovu i razvoj, za njezin …/Govornik se ne razumije./… kapital 7 milijardi. To je činjenica. I to je fakat. I to nije napravljeno kao i mnoge ostale stvari koje Vlada Republike Hrvatske nije odradila, a postoji zakonska obveza i postoji odluka ovog Hrvatskog sabora. Sama banka je osnovana kao razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske i definitivno ona je u svom proteklom periodu ispunila, ustvari doprinijela, ne možemo reći da je ispunila svoju funkciju, ali da je doprinijela ispunjenju određenih ciljeva to je sasvim sigurno iskreno i to treba reći. Ali istovremeno treba reći još jednu drugu stvar. Naime, jutros u razgovoru sa jednim poduzetnikom, izvoznikom iz drvne industrije i koristim priliku ponovo da naglasim da drvna industrija koja je jedina i kao gospodarska grana jedina ima domaći izvoz sirovina i to obnovljivi u prošloj godini ostvarila 200 milijuna kuna veći prihod nego veći prihod nego recimo brodogradnja, a istovremeno tu industriju se podržava sa 50-tak milijona, dok kod brodogradnje sasvim druge su relacije, sasvim drugi su iznosi i što opet govori o jednoj nekonzistentnosti jednoj politici bez vrlo jasne strategije i vrlo jasnih ciljeva. Veli kolega poduzetnik, imam ugovor o isporuci u Italiju vrijedan 600 tisuća eura. Ni jedna poslovna banka nije spremna u ovom trenutku ući u sufinanciranje, u pripremu tog izvoznog posla. U Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj isto tako nisu u ovom trenutku u mogućnosti se uključiti u taj projekat zbog nelikvidnosti i zbog rješavanja starih obveza, zbog obveza i realno njihovo predviđanje da do konca 4. mjeseca, a vrlo vjerovatno i u 5. mjesecu jednostavno banka nema mogućnosti pratiti taj projekat. u samom tom kontekstu analizirajući ovaj prijedlog, shvaćajući potrebu ovog prijedloga mislim da nema razloga da se prema tom prijedlogu odnosimo na način kao što se to inače odnosimo jer dolazi iz oporbene strane, a s tim više što govorimo o jednom prijedlogu koji je obveza Vlade ga ispuniti i to zakonska obveza. Nadalje, činjenica da je Hrvatska banka za obnovu i razvoj uglavnom i u pravilu financira projekte putem poslovnih banaka. U jednom vrlo zanemarivom i vrlo malom dijelu ulazi direktni plasman prema poduzetniku. Što dobivaju poslovne banke? i kroz sva ona osiguranja koja su prisutna i koja su jednostavno i propisana i zakonom i pravilima Hrvatske narodne banke, sredstva su maksimalno zaštićena i pitanje, tu se postavlja pitanje koliko ta banka ima onu razvojnu komponentu? Ona je konzervativnija nego su poslovne banke. Koliko poduzetnik iz općine Glina ima istu šansu u odnosu na poduzetnika koji svoj projekat, a isti su projekti, odnosu na poduzetnika koji svoje projekte kandidira recimo iz područja Zagreba, jer je poslovna banka u igri? Da li tu Hrvatska banka za obnovu i razvoj vrši svoju osnovnu funkciju, a to je razvojna komponenta, financiranje održivog razvoja? Praksa je pokazala da ne, a ovaj trenutak govori da je to izuzetno potrebno i na koncu konca svi, ali doslovce svi potenciraju važnost Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Doslovce svi. Ali njezina funkcija, ja vjerujem da će se sa tim inozemnim zaduženjem banka dokapitalizirati, ali ako banka ne promijeni svoj odnos prema poduzetnicima, ako i dalje banka bude izvor likvidnosti za poslovne banke i to uglavnom 7 velikih, od kojih 7 velikih 6 je u stranom vlasništvu, samo je jedna u našem vlasništvu, Hrvatska poštanska banka, a činjenica da male hrvatske banke i po šest mjeseci čekaju mogućnost da se uključe u projekte koje koje financira Hrvatska banka za obnovu i razvoj. Mislim da su to realni problemi svakodnevice, problemi s kojima se susreću svakodnevno naši poduzetnici i smatram da je u ovom trenutku prilika i mogućnost i potreba jednostavno da se i o tome progovori, i da se taj problem analizira, jer sa tim dodatnim zaduženjem ako se ne promijeni praksa Hrvatske banke za obnovu i razvoj u smislu kreditiranja preko poslovnih banaka, mi smo dalje osigurali preko državnih sredstava osigurali smo povećanje likvidnosti poslovnim bankama, a kako i na koji način se poslovne banke ponašaju govorili smo danas i u prvoj točci, kad su kolege iz SDP-a pokušali, doslovce pokušali sa zakonskim prijedlogom napraviti ono što je našim građanima …/Govornik se ne razumije./… potrebno, a to je smanjenje negativnog utjecaja povećanja kamata na stambene kredite i kada je kolega Bernardić upotrijebio jednu vrlo dobru riječ, a to je da li smo spremni, a što je obveza države, što je sa svojim nacionalnim suverenitetom osigurati našim građanima koliko toliko kvalitetniju poziciju, a koja im je u ovom trenutku nasušno potrebna. Ovu točku ću iskoristiti za još jednu temu o kojoj je prisutno i u kojoj gotovo svi kad predlažu antirecesijske mjere govore, a to je interventni fond. I tu se ne slažem sa kolegicom Zgrebec kad govori da bi Hrvatska banka za obnovu i razvoj trebala preuzeti tu funkciju jer upravo zbog zbog prilično konzervativnih i strogo propisanih uvjeta kreditiranja, s obzirom da ukupnu situaciju i bolest našeg gospodarstva strukturnu krizu našeg gospodarstva smatramo mi u klubu Hrvatske narodne stranke da je upravo u tom segmentu potrebno krenuti, ne osnovati, nego krenuti sa interventnim fondom jer mi fond imamo. Ne treba ga osnivati. Imamo Fond za razvoj i zapošljavanje usmjeren prema realnom sektoru, ali ga treba ojačati. I sigurno da ga treba ojačati sa rebalansom proračuna. I kad spominjem rebalans proračuna postaviti će se pitanja kome uzeti. A upravo je to problem. Da li smo definirali prioritete i da li činjenica je i dokazano je da dosadašnjim proračunima prioritete koji će se ili koji bi se trebali financirati iz državnog proračuna nismo odredili. Čini mi se da su definirani i praksa je pokazala vrlo čudnim kriterijima, u pravilu političkim bez cos benefit analize. A istovremeno smatramo da ovim rebalansom proračuna zbog ozbiljnosti situacije, zbog ozbiljnosti trenutka je upravo sada potrebno ne dokazivati čija je ideja pametnija, nego dokazati da svi zajedno dovoljno imamo mudrosti da pronađemo rješenja koja će nam omogućiti izlazak iz ove krize koja je evidentna. zadnje vrijeme čitamo i slušamo izjave o koncesijama. To je jedan od modela. To je jedan od modela kako i na koji način osigurati dio sredstava za upravo ovaj interventni fond. S obzirom na poznatu i analiziranu i dobru fizibilitost projekta Pelješkog mosta mi predlažemo da Pelješki most damo koncesiji. Ako je projekat dobar, ja ne vidim razloga, ja stvarno ne vidim razloga da taj projekt ne može naći koncesionara. Zašto ne? Hajmo ta sredstva iz proračuna koja su predviđena za Pelješki most, hajmo ih uključiti u interventni fond i dati direktnu podršku gospodarstvu. Nadalje, poticaji poljoprivredi, ja opet ponavljam, nedavno sam iznio podatak u raspravi u 10 godina 25 milijardi smo uključili kao poticaj u razvoj poljoprivrede. Posljedica toga je 20% ukupna niža proizvodnja u poljoprivrednom sektoru. Da li smo za te poticaje koji su isplaćeni, koji su sasvim sigurno dobrodošli našim poljoprivrednicima. Ono što nije dobro, otišli su i nekima koji nisu zavrijedili poticaje i ono što je sigurno, za ta sredstva nije se napravila cos benefit analiza. I smatram da i u tom segmentu postoji prostor za osiguravanje prostor za osiguravanje dijela sredstava, opet koja bi mogli uključiti u ovaj interventni fond jer sad ne govorim o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak jer poznato je i vrlo vjerojatno i nadam se da će se osigurati ovo zaduživanje na inozemnom tržištu, ali istovremeno siguran sam i kad bi se izvršila obveza prema Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak u smislu ispunjenja zakonske obveze, a to je temeljni kapital od 7 milijardi, da bi onda i Hrvatska banka za obnovu i razvitak imala sasvim drugačiji rejting na tržištu nego ga ima danas sa temeljnim kapitalom kojega danas ima. I zaključno, ukupni gospodarski financijski trendovi više su nego jasni, sama recesija posla naše realnosti i činjenica da odluke moramo donositi odmah bez odlaganja. Ako nam se i desi da nešto ne učinimo kako treba, ispravljanje pogrešaka u hodu ispravljanje pogrešaka u hodu mi u klubu Hrvatske narodne stranke uvjereni smo da će biti manje štete nego odlaganje neizbježnog, a činjenica da već tri mjeseca govorimo vrlo jasno o problemu koji je prisutan, ali isto tako i činjenica da jednostavno ne postoji hrabrost da se odlučno krene u donošenje mjera, a i rasprava po svim današnjim točkama koje su predložili kolege iz kluba SDP-a, činjenica da i te, s obzirom na mišljenje Vlade po svim tim točkama, ti prijedlozi neće biti uvaženi, ali nažalost neke druge prijedloge nismo dobili, a očekujemo da ćemo bar djelomično dobiti i kroz rebalans državnog proračuna. Hvala lijepo. I u ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, predstavnici Ministarstva financija, kolegice i kolege zastupnici. Evo, samo u nekoliko rečenica zbog čega će Klub zastupnika SDP-a podržati odluku koju smo kao predlagači poslali u proceduru u Hrvatski parlament, a koja se temelji znači na dvije osnove stvari, a to je prva da se u temeljni kapital HBOR-a plate sredstva do iznosa temeljnog kapitala od 7 milijardi kuna koji je utvrđen zakonom 2006. godine i da se naravno zakonom je utvrđeno da se i uplaćuje iz državnog proračuna. I drugo, da se za subvenciju kamata i udio u kreditima osigura iznos od 500 milijuna kuna i sve to iz državnog proračuna, odnosno da se ta sredstva osiguraju izmjenama i dopunama državnog proračuna koji će vjerojatno biti sada uskoro upućen u proceduru. Dakle, ako govorimo o tome da se u temeljni kapital HBOR-a do sada uplatilo otprilike 4,4 milijarde kuna ova sredstva treba namaknuti prije svega mišljenja smo iz onih rashoda unutar državnog proračuna koja su planirana za investicije koje nisu brzo isplative odnosno koje se mogu planirati i kasnije u neka sretnija vremena jer neke od tih investicija je spomenuo i kolega Koračević. Definitivno smatramo da prioritet u ovoj godini moraju biti pomoć hrvatskom gospodarstvu a ne neke investicije koje će se možda isplaćivati dvadeset, trideset godina i moramo s te strane upozoriti da ova godina nije niti vrijeme a državni proračun definitivno ove godine nije mjesto gdje bi se takve investicije trebale planirati. Ova antirecesijska mjera gotovo je nevjerojatno evo do sada smo ih raspravili šest, sedam u hrvatskom parlamentu koje je uputio Klub zastupnika SDP-a isto tako vjerojatno dobiti podršku odnosno saborske većine jer je Vlada odbila. Ali u namjerama kao što sam rekao Vlade jer one su još uvijek namjere a ne mjere s obzirom da nismo ni jednu vidjeli na pismeno postoje određene određene takve indicije da će biti jedna od takvih mjera i pomoć gospodarstvu kroz HBOR ali to kako smo čuli nažalost još nismo vidjeli, nadam se da ćemo u skorom vremenu to vidjeti. HBOR je po našem mišljenju se izgradio kao jedna institucija koja je od velike koristi hrvatskom gospodarstvu. I s obzirom da ove godine očekujemo usporavanje, odnosno ne usporavanje nego čak negativnu stopu gospodarskog rasta vjerojatno će proračun biti planiran na 2% ispod prošlogodišnje razine GDP-a. Smatramo da će biti nužno pomoći gospodarstvu da on ne bude i niži. Neki su analitičari dali procjenu čak i 5% negativnu tako da kroz HBOR smatramo da moramo interventno pomoći prije svega izvoznicima onima koji su zbog nedostatka kapitala na domaćem tržištu a i na međunarodnom najviše pogođeni. Izvoz je u prvom mjesecu ove godine pao 26% i to dovoljno govori u kojem problemu se naši izvoznici nalaze i da im je nužno potrebna pomoć u ovoj godini. HBOR doduše po informacijama koje imamo i koje su javno dostupne jer su ih i objavili nedavno u medijima radi i sa Europskom investicijskom bankom jer su ugovorili 200 milijuna eura i sa Svjetskom bankom 100 milijuna eura kako bi se ta sredstva mogla aktivirati i biti na dispoziciji hrvatskim izvoznicima, prvenstveno izvoznicima i to za male izvoznike znači koji će tražiti kredite negdje do 8 milijuna kuna. A šta to HBOR sada nudi i koja je to kamatna stopa dovoljno govori to da oni imaju sad svoj program koji se zove kreditiranje proizvodnje po kamati 5,65 godišnje odnosno tromjesečni euro i koliko je to konkurentno u odnosu na ono što hrvatski izvoznici hrvatskih poduzeća mogu posuditi kod hrvatskih banaka. Vi morate biti svjesni i malo se o tome u javnosti govori ali danas je vrlo teško dobiti za obrtni kapital

Dakle, usporedba šta HBOR daje u odnosu na ono šta nude hrvatske poslovne banke nemjerljiva. Radi se otprilike u ovom trenutku do 7%. Ono šta smatramo da je posebno važno istaknuti je to da HBOR pogotovo pomaže proizvodnju ali pomaže i turizam i ove godine smo svi svjesni koliko ja bih rekao čak i previše nade polažemo u turističku sezonu i turizam jer svima je jasno da u kriznim godinama je turistička djelatnost ta koja ponegdje i najviše trpi. Radi se već do sada o najavi određenog pada turističke sezone odnosno najava bukinga do 10%. I sada evo polažemo nadu da će nasa individualni gosti izvući koje najviše i subvencionira odnosno kreditira HBOR pa smo svjesni svi koliko su ta sredstva kroz HBOR nužna. Ono što smatramo da će biti velika opasnost i gdje će HBOR teže dolaziti do sredstava je definitivno i procjena određenih kuća koje procjenjuju bonitet države odnosno banaka koje su namijenjene u državi da vrše ovakve vrste kreditiranja. Radi se o procjeni Standard&Poorsa koji je kako je snizio dugoročni rejting Hrvatske za zaduživanje u lokalnoj valuti sa Triple B+A-2 na Triple BA-3 tako je snizio i kreditni rejting HBOR-a jer je to analogija jedno drugome i tu će HBOR-u biti teže doći do sredstava na međunarodnom tržištu iako su oni već sam nešto rekao malo prije i uspjeli nešto osigurati ali definitivno će ta sredstva biti puno skuplja nego šta bi inače bila. Naravno, radi se tu i o težini uopće da dođete do sredstava. I sa druge strane, postoji mogućnost da će taj rejting biti i lošiji. Negativna je prognoza svih tih kuća analitičkih na hrvatski kreditni rejting pogotovo ukoliko se izostane sa političkim odgovorom na potrošnju države odnosno na fiskalnu fleksibilnost kojom javni sektor pritišče gospodarstvo. Znači, mi moramo unutar ovog proračuna koji sada planiramo donijeti definitivno napraviti velike uštede 10 milijardi kuna šta svi već zadnjih mjeseci govorili da je realno konačno su počeli govoriti i predstavnici Ministarstva financija konkretno ministar Šuker i gotovo je nevjerojatno da tri mjeseca slušamo o tome kako će definitivno Hrvatska proći bez ozbiljnijeg rebalansa. Govorilo se o nekim rebalansima otprilike milijardu 600, 2 milijarde kuna ali konačno smo počeli govoriti o onim pravim brojkama i definitivno i od tog rebalansa ovisi kakav će biti kreditni rejting i Hrvatske i HBOR-a a samim time i mogućnost njegovog zaduživanja i cijene zaduživanja i pomoći daljnjem gospodarstvu i izvoznicima koje će u ovoj godini biti nužni. I zato smatramo da je ovo jedna od mjera od ovih 25 mjera koje smo predložili možda i ključna, a vezana je uz gospodarstvo i smatramo da je treba donijeti bez obzira kakav će biti rebalans proračuna. Treba naći sredstva da se uplati ova razlika do 7 milijardi kuna i da se ovih 500 milijuna kuna subvencije također može osigurati. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I prelazimo na pojedinačnu raspravu. Imamo jednog prijavljenog. To je uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa evo i kroz ovaj prijedlog se zapravo vidi kako je zadnjih godina zapostavljena financiranje javnih interesa naišlo na plitkost u nerazvijenom financijskom sustavu. Što to znači? to znači? To znači da Vlada Republike Hrvatske parlament pa i jedinice lokalne samouprave su bile godinama orijentirane na najprimitivniji oblik financiranja javnog interesa, a to je direktno budžetsko financiranje. Ono nosi brojne ja bih rekao jednu veliku jednostavnost, zato jer je direktno. Međutim brojne nedostatke, a nedostaci su prije svega istiskivanje privatnih investicija u dugom roku tzv. … /Govornik se diskrecijsko financiranje, financiranje direktnog transfera dakle porezne redistribucije koja za efekt nema u dugom roku multiplikator na dohodak, odnosno ne odražava se na rast GDP-a nego već samo se odražava u promjeni cijena znači riječ je o vrlo kratkoročnom efektu. Razvijene zemlje financiranje javnih interesa riješile su ponajprije i kroz specijalne državne institucije za financiranje. Nešto slično je i naša Hrvatska banka za obnovu i razvoj, ali i kroz brojne druge oblike pogotovo sekuritizacijom obveznika jer su na taj način stvorili preduvjete da privatni sektor financira javne interese uz državnu potporu. To nosi dvije prednosti. Jedna je prednost ta što se direktno gospodarstvo razvija financiranjem znači rastom privatnog sektora, a sekuritizacijom obveza druga pogodna stvar je ta što znači javni interes se financira mimo budžetskih planiranih sredstava što oslobađa veliku manevarsku mogućnost svakoj Vladi, svakoj zemlji da isfinancira prijeko presušne potrebe i one stvari koje ne može isfinancirati na ovaj način. Kada pričamo o Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj, ona je i kada je osnovana prvo s jednim nazivom, a kasnije i preimenovana rađena po po modelu Njemačke … banke, znači banke koja potiče izvoz i proizvodnju u raznim sektorima. No, međutim ono što treba otvoriti kao temu je i problem sadašnjeg smjera, odnosno HBOR-a, uloge HBOR-a i uloge države i ozbiljnosti shvaćanja države tj. HBOR-a kao instrumenta države. Jer npr. KFV ima aktivu u odnosu na … u odnosu na ukupan dionički kapital, znači uvećanu negdje oko 30 puta. Hrvatska banka za obnovu i razvoj ima samo 3 puta. I to je problem samog usmjerenja znači HBOR-a u promicanju javnih interesa, odnosno u poticanju izvoznika, domaće proizvodnje svega onoga što dogovorna država treba poticati. Tako da je ukupna aktiva HBOR-a preko 18 milijardi, a dionički kapital je negdje oko preko 6 milijardi i to dolazimo do multiplikatora 3 no međutim s obzirom na hrvatsko financijsko tržište to i nije toliko sporno. Ono što je sporno je da dobar dio tog financiranja ide direktno subvencijama poslovnih banaka koje su na žalost u stranom vlasništvu. Kada Njemački KFV radi sličnu priču, oni financiraju naravno svoje banke i to je temeljna razlika. No nužnost, na žalost i u ovoj godini takvog pristupa je nas je nagnula i klub SDP-a da predložimo ovaj prijedlog je činjenica je da su kreditni kapaciteti poslovnih banaka strah od sve većeg kreditnog rizika, odnosno manjka likvidnosti i ne ispunjavanja određenih obveza raznih gospodarskih subjekata, doveli mnoge firme u situaciju da jednostavno ne mogu investicije ni na jedan drugi način investirati osim pitati za to specijaliziranu državnu banku kakva je HBOR i stoga je realno da mi upravo u ovoj godini krize kroz jedini kanal, na žalost kroz koji možemo utjecati zbog politike HBOR-a na veće plasmane aktive a za poticanje izvoza, za poticanje domaće proizvodnje i industrijske proizvodnje, svega onoga što HBOR podrazumijeva, a to je uplata temeljnog kapitala. 2,6 milijardi, čuli smo i da bi to posebno poremetilo fiskalni balans i da bi stvorilo mogućnost dodatnog proračunskog deficita. No, međutim ako slušate izjave koje su se plasirale prije tri mjeseca i izjave koje su se plasirale sada, vidite da je u tri mjeseca ipak Ministarstvo financija uspjelo uštediti tri milijarde kuna. čak su najave da će se uštediti do 4 milijarde kuna. Znači nije bilo isto prije tri mjeseca, nije isto sada. Znači ušteda ipak ima. I to je ono poruka koju želimo reći. i tada se spominjao deficit kao problem za naše antirecesijske mjere, za pojedine zakone koje smo poslali u proceduru i isti obrazac vrijedi i danas. No međutim, moram vas posjetiti da je u međuvremenu restrukturnim planom Ministarstva financija da smanji proračunske rashode, jer jednostavno nam fali preko 10 milijardi kuna ove godine, a bojim se i više. Neki najpesimističniji analitičari procjenjuju i do 25 milijardi. Upravo je zbog toga stvoren višak, odnosno stvorena rezerva, smanjeni su troškovi za 3 do 4 milijarde. I onda mi nitko ne može reći da se s tom pričom nije moglo planirati, odnosno da se ne može u tome dijelu naći 2,6 milijardi prijeko potrebnih za financiranje hrvatskog gospodarstva. Jer osiguravanje likvidnosti u hrvatskom gospodarstvu u ovoj godini je izuzetno bitno. I to je ono što želimo podvući da se kroz gospodarstvo multiplicira i održava apsolutno sve što se događa u našoj zemlji. Već sam rekao da 4 zaposlenih u privatnom sektoru financiraju 2 umirovljenika, jednog zaposlenog u javnom sektoru i financiraju jednog korisnika socijalnih prava. Što znači ako se u ovoj godini 25% padne uvozni faktor rasta domaće potražnje, odnosno domaće ponude, na kaju krajeva dohotka 25%, ako za 25% padne iznos. Mi smo u problemu da odjednom imamo tri koja moraju financirati četiri. E ali to više ne mogu. Oni mogu ili ne isfinancirati pola umirovljenika ili ne isfinancirat kompletnu državnu upravu ili odustati od financiranja socijalnih prava i to je efekt s kojim ćemo se susresti ovu godinu i stoga je osobito nužno osigurati gospodarstvo, ja ne bih rekao zalihu likvidnosti, ja bih rekao prijeko potrebna sredstva u suši da može barem u smanjenoj poslovnoj dinamici nastaviti pa ja bih rekao i prorecesijski, ali koliki toliki nivo poslovne aktivnosti. I na tom tragu je i ovaj prijedlog. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime predlagatelja uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa željela bih na kraju zahvaliti svima koji su uzeli učešće u raspravi o ovom našem prijedlogu. Rekla bih da prijedlog nije došao u nepovoljno vrijeme kao što je to rekao predstavnik kluba HDZ-a. Baš suprotno, on je došao u pravo vrijeme, jer je pred nama rebalans proračuna. Predstavnica Vlade je rekla osigurat će se dodatnih 400 milijuna eura za HBOR, međutim to su kreditna sredstva i mi predlažemo, ako je već takav dogovor da se osiguraju kreditna sredstva neka prođu kroz proračun i neka se uplate kao temeljni kapital HBOR-a jer to donosi posebnu kvalitetu, podiže bonitet HBOR-u i sasvim je drugo kad on ima određenu visinu temeljnog kapitala u odnosu kada radi samo sa kreditnim sredstvima. On sada na žalost ima tretman fonda. U razgovorima o tome često se može čuti da kažu da bi se i fond trebao uključiti u državni proračun, zato jer je on između ostalog i korisnik državnog proračuna. To vidimo i po tome što rejting HBOR-a zapravo prati rejting države ili obrnuto, rejting države prati rejting HBOR-a. Smatramo da u ovakvoj teškoj gospodarskoj situaciji država mora podnijeti najveći teret antirecesijskih mjera i mislimo da je ova odluka i ova rasprava dobra podloga za izradu rebalansa, odnosno za raspravu kod rebalansa državnog proračuna. Hvala još jedanputa svima koji su uzeli učešće u raspravi. Zahvaljujem i zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Time završavamo sa današnjim zasjedanjem i sutra ujutro nastavljamo sa novim pročišćenim dnevnim redom kojeg ste dobili na klupe. Dobit ćemo ujutro, tak veli tajnik. A prva točka će biti Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 291. I želim vam ugodnu i laku noć.